Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Ivica Buconjić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite! Hvala lijepa gospodine predsjedniče, štovane dame i gospodo zastupnici. Pred vama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju. Naime, ovaj zakon je već bio u drugom čitanju pa, ga je Vlada povukla zbog potrebe određenih promjena za kojima se ukazala potreba nakon upućivanja u saborsku proceduru u drugo čitanje. Ja ću samo ukratko ponovo ponoviti koji su bili razlozi odnosno koje je promijene u zakonu Vlada predložila odnosno na postojeći zakon i promjene do kojih je došlo nakon povlačenja iz drugog čitanja u saborskoj proceduri. Prva promjena je da se ovim zakonom predlaže da umjesto tvrtki i obrtnika završnu geodetsku izmjeru osigurava Hrvatski centar za razminiranje što se smatra racionalnijim i jeftinijim rješenjem. Naime, izvođači razminiranja odnosno tvrtke i obrtnici su nakon završetka poslova razminiranja trošili dosta vremena i na geodetsku izmjeru pa smatramo, da je puno racionalnije i da će to osloboditi kapacitete tvrtki za obavljanje primarnog posla razminiranja, a da poslove geodetske izmjere radi Hrvatski centar za razminiranje. Zatim druga izmjena je da je brisana odredba koja propisuje da ovlaštena pravna osoba i obrtnik smije izvoditi poslove pretraživanja i razminiranja samo s kapacitetima prijavljenim u ponudbenoj dokumentaciji zbog toga što se često pojavi potreba u toku izvođenja poslova da se angažiraju dodatni kapaciteti i smatramo da ovom odredbom ćemo omogućiti također da izvoditelji poslova razminiranja mogu poslove obavljati brže i efikasnije. Također se predlaže da se pirotehničarima MORH-a nakon prestanka djelatne vojne osobe službe omogući obavljanje poslova humanitarnog razminiranja. Naime, u MORH-u postoji jedan broj obučenih i to visoko obučenih pirotehničara mislimo da je racionalno da se njima omogući nakon izlaska iz aktivne djelatne vojne službe, omogući i uključivanje u poslove razminiranja, zbog toga što osobe koje su osposobljene za poslove razminiranja već sada u Hrvatskoj nedostaje. Zatim se uređuje izobrazba osoba koje su osposobljene za obavljanje poslova razminiranja prema stranim propisima. Strani državljani u slučaju potrebe, angažiranja stranih državljana na poslovima razminiranja treba propisati i postupak provjere njihovog znanja odnosno usklađenosti načina obavljanja poslova sa hrvatskim propisima. predlaže ublažiti uvjete za izdavanje ovlasti za voditelje radilišta, pirotehničare i pomoćnog djelatnika na način da smo kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti budu zapreka za izdavanje ovlasti dok neka druga kaznena djela neznatne društvene opasnosti ne bi više trebala predstavljati zapreku za obavljanje poslova razminiranja. Ublažena je i zaštitna mjera obavljanja djelatnosti sa neograničenog vremenskog razdoblja na ograničeno vremensko razdoblje na jednu godinu uz povećanje novčane kazne do 300 tisuća kuna. Djelomično su i izmijenjene odredbe kojima se uređuje prekršajne sankcije za pirotehničare, voditelje radilišta, pomoćne djelatnike, pirotehničke nadzornike i nadglednike i to na način da se u slučaju ponovljenog prekršaja ne izriče zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti na određeno vremensko razdoblje već Ministarstvo unutarnjih poslova u takvim slučajevima oduzima ovlast na određeno vremensko razdoblje i to odmah po počinjenom prekršaju odnosno po slučaju kršenja zakona. I ovim se zakonom produžava rok koji je propisan za usklađivanje poslovanja Hrvatskog centra za razminiranje, ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika do 1. rujna 2007. godine, s obzirom da se u praktičnoj primjeni Zakona o humanitarnom razminiranju ovaj rok pokazao prekratak. I promjene do kojih je došlo u ovom prijedlogu u odnosu na prijedlog koji je bio u drugom čitanju su da se postupanje policijskih službenika za protueksplozijsku zaštitu MUP-a koji sudjeluju u kontroli izjednači sa pravima djelatnika koji sudjeluju u razminiranju. Naime, i ti inspektori MUP-a mogu isto tako stradati, te se ovim novim predloženim promjenama predlaže da policijski službenici budu izjednačeni po pitanjima ostvarenja prava na koja imaju pirotehničari s osnove invalidnosti i smrti, tako da i ti policijski inspektori imaju sigurnost za slučaj stradavanja regulirano na način kako to imaju i pirotehničari i druge osobe koje sudjeluju u razminiranju. I druga novost je, dodana je odredba da su djelatnici na poslovima humanitarnog razminiranja dužni kod sebe na radilištu imati iskaznicu humanitarnog razminiranja a ujedno su su propisani uvjeti kada će ministarstvo spomenutu iskaznicu moći oduzeti. Dakle, ovo su sve predložene promjene za koje Ministarstvo unutarnjih poslova i Vlada vjeruju da trebaju pridonijeti povećanju efikasnosti i racionalnosti ovog neobično važnog posla razminiranja dijelova Hrvatske koja su još minirana ili minsko sumnjiva. Sigurni smo da ukoliko se zakon bude usvojio u ovako predloženom obliku će sigurno ti poslovi razminiranja odnosno sudionicima koji sudjeluju u tim poslovima će biti omogućeno efikasnije, brže, jednostavnije ali i sigurnije obavljanje ovoga posla od posebnog društvenog interesa. Hvala lijepa. Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost? Predsjednik odbora poštovani zastupnik Ivan Jarnjak. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče! Odbor je na svojoj 97. sjednici održanoj 24. svibnja raspravljao o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju s konačnim prijedlogom zakona. Nakon rasprave odbor je podržao iznijeto stajalište predsjednika Vlade te se ne protivi prijedlogu donošenja ovog zakona po hitnom postupku, ocjenjujući kako je od interesa za Republiku Hrvatsku. Odbor je mišljenja da će se provedbom

Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Vladimir Štengl. Izvolite! Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju. Minsko sumnjivih prostora kao posljedica rata u Republici Hrvatskoj ima u dvanaest županija. Već ovaj podatak bez navođenja površina pod sumnjom ili drugih podataka u minski sumnjivim prostorima dovoljno govori o kakovom i kolikom problemu je riječ. Radi se o više od tisuću kvadratnih kilometara i koliko odgovornom, osjetljivom i svakako izuzetno opasnom poslu je riječ kada je u pitanju razminiranje. Upravo zato svaka izmjena i dopuna Zakona o humanitarnom razminiranju je dobro došla, nužna je ako je između ostalog rezultat uočenih problema praktične naravi koje je potrebito otkloniti bez obzira na okolnost što je važeći zakon stupio na snagu prije otprilike šesnaest mjeseci. Dobro došla je svaka promjena koja će ubrzati rješavanje tog svakako velikog, ogromnog problema za Republiku Hrvatsku, ubrzati ga ali ne žuriti pod svaku cijenu jer se pogreške izazvane brzinom previše skupo plaćaju. Sigurnost onih koji taj posao obavljaju mora biti neupitna. Naravno, neupitna mora biti njihova stručnost i odgovorno obavljanje posla i samo to i takvo obavljanje toga posla može jamčiti sigurnost recimo krajnjih korisnika što je u konačnici i imperativ cijelog problema. Kada su u pitanju minsko sumnjivi prostori mora se naglasiti još nešto. Nalaze se od gorskih vrleti, kamenjara i krša, gustih šuma do širokih plodnih ravnica, naročito u istočnoj Slavoniji i Srijemu pa i močvara Kopačkog rita. I te oranice, nekada plodne oranice više nisu oranice. To su šikare, nerijetko i šume a o problemu Kopačkog rita da se i ne govori gdje je jedan od uvjeta za obavljano razminiranje je i vodostaj, dakle nešto na što se uopće ne može utjecati. A čvrstih podataka gdje se točno nalaze malo je ili gotovo ih nema. Zato je apel onima koji se vraćaju u Republiku Hrvatsku moguće su sudjelovali u postavljanju mina da se pokušaju prisjetiti što su i gdje činili. Sigurno je da bi bilo od pomoći. Apel treba uputiti i onima koji obavljaju poslove razminiranja za međusobni korektni odnos bez kojekakovih podmetanja. Praksa naime govori da je i to nažalost prisutno. Jeste da sankcije to rješavaju no bolje spriječiti nego liječiti. Što ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona donosi? Poslovi hitnih intervencija policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova za protueksplozivnu zaštitu smatraju se poslovima humanitarnog razminiranja. Briše se ograničavajuća odredba da ovlaštene pravne osobe i obrtnik smije izvoditi poslove pretraživanja i razminiranja samo s prijavljenim kapacitetima u ponudbenoj dokumentaciji. Isti se, pravne osobe i obrtnici, oslobađaju obveze prilaganja elaborata završne geodetske premjere što je do sada produživalo rok izvođenja radova, te se obvezuje Hrvatski centar za razminiranje da osigura elaborat završne geodetske premjere. Pirotehničari, voditelji radilišta i pomoćni djelatnici na radilištu moraju imati iskaznicu humanitarnog razminiranja te da su je, dakle iskaznicu dužni imati na radilištu i pirotehnički nadglednik i pirotehnički nadzornik. Pirotehničari Ministarstva obrane nakon prestanka djelatne vojne službe mogu obavljati poslove humanitarnog razminiranja u Republici Hrvatskoj. Za pirotehničare osposobljene prema stranim propisima treba utvrditi je li njihova osposobljenost odgovarajuća. Ublažuje se uvjet za izdavanje ovlasti a u svezi eventualnog počinjenja kaznenih djela. Brišu se odredbe o pravu članovima obitelji smrtno stradalih pirotehničara na upis u obrazovne obrazovne ustanove slijedom odluke Ustavnog suda o identičnim odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Prijedlogom izmjena i dopuna ovoga zakona usklađuju se i kaznene odredbe te se uređuju prekršajne sankcije za pirotehničare, voditelje radilišta, pomoćne djelatnike, pirotehničke nadglednike i nadzornike. Produžuje se rok Hrvatskom centru za razminiranje kao i ovlaštenim pravnim osobama i obrtnicima za usklađivanje poslovanja sa odredbama zakona o humanitarnom razminiranju do 1. rujna 2007. godine. U uvjerenju da će predložene izmjene i dopune ovog zakona značiti pomak u razminiranju, znači ubrzavanje cijelog postupka, ponovo naglašavam ubrzavanje cijelog postupka, jamčiti sigurnost na razminiranim prostorima klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati donošenje ovoga zakona. Hvala. Hvala. Klub zastupnika HSP-a poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče. Pa kad govorimo o humanitarnom razminiranju podsjetimo se prvo sadašnjeg stanja s kojim svakako ne možemo i ne smijemo biti zadovoljni. Naime, u ožujku ove godine imali smo izvješće o razminiranju za 2006. godinu. Nažalost, još je u Hrvatskoj pod minama tisuću sami znamo da dinamika razminiranja nije dobra. Prošle godine je razminirano jedva nešto manje od 26 kilometara kvadratnih, bilo je planirano 30. Znači, ukoliko nastavimo sa ovakvom dinamikom razminiranja ovaj zakon će vrijediti još najmanje 38 odnosno 46 godina. Znači, ako bi se razminiralo po sadašnjoj dinamici nešto manje od 26 Hrvatska bila bez mina tek 2053. poginulo od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava za razdoblje 1998.-2006. godine, znači stradalo je, poginulo je 173 osobe su poginule a stradalo je 272 osobe. Ako se uzme i razdoblje od 1993. to je negdje preko 550 stradalih osoba. Znači, za provedbu razminiranja nama treba nešto manje od 11 milijardi kuna. Prema tome, nažalost ako ovako se bude radilo sporo ovaj zakon će još vrijediti najmanje od 38 do 46 godina. Zadnji puta kad smo imali izvješće o razminiranju bio je i prijedlog ovoga zakona, obavili smo raspravu i onda se dogodilo to da je Vlada povukla taj prijedlog zakona. Mi u Klubu Hrvatske stranke prava očekivali smo da će taj zakon biti daleko precizniji i točniji. Nažalost popravci su napravljeni ali nisu napravljeni takve naravi da bi mogli podržati ovaj zakon za, donošenje ovoga zakona po hitnom postupku. I zbog toga predlažemo da se zakon uputi u drugo čitanje u redovitu proceduru. Uzmite samo primjer recimo članka 72.a pa ćete vidjeti koliko su neprecizne vrlo bitne i važne odredbe, a to je dikcija recimo stavka 1. kaže: «Ako se» veli «nakon obavljenih poslova pirotehničara pronađu minsko-eksplozivna sredstva, neeksplodirana ubojna sredstva ili njihovi dijelovi Ministarstvo će mu rješenjem oduzeti ovlasti na vrijeme od 30 dana do jedne godine.» Znači proistječe da će se sama minsko-eksplozivna sredstva pronaći. Pa ne mogu se ona sama pronaći valjda minsko-eksplozivna sredstva nego će ih pronaći ili nadzornik ili ovlaštena osoba koja to treba raditi. E sad niste pravno regulirali situaciju. Postoje dvije pravne situacije. To je znači mogućnost prije izdavanja certifikata da je to područje razminirano i poslije izdavanje certifikata. Uopće niste te dvije pravne situacije razlučili. I kako i na koji način ćete onda primjenjivati stavak 1. ovoga članka kad nemate ni podrobnije bar podzakonski propis kad će se ići od 30 dana, kad do jedne godine. Znači neodređena, neodrediva odredba bez subjekta, bez predikata, bez gdje je pronađeno? Znači da li prije certifikata izdavanje certifikata ili poslije izdavanje certifikata. I ne znam kako to uopće mislite u praksi primjenivati i provoditi. Ovo je totalno znači neprecizna odredba ali je vrlo bitna odredba i zanimljiva je pravna situacija da se opet ovdje brkaju dvije stvari. Da li to radi Ministarstvo ili radi inspektor. Jer je bitna razlika. Inspektor kao pojedinac znači ima ovlasti i on ima pravo donositi rješenje, privremene zabrane izdavati. A Ministarstvo je to koje se javlja ukoliko se ne obavlja inspekcijski nadzor nego se obavlja upravni nadzor.

što smo već nažalost imali u praksi te dvije pravne situacije. Prva je pravna situacija kad je tvrtka dobila posao za razminiranje. I prije izdavanja certifikata se provjerava da li je posao obavljen onako kako treba biti obavljen. Znači to je prva pravna situacija. druga pravna situacija je ta kad je nažalost loše obavljen i ovaj posao nadzora i nakon toga se utvrdilo ali onda se utvrđuje u varijanti da je netko stradao, da je pronađeno neeksplodirano ubojno sredstvo ili minsko eksplozivno sredstvo. Prema tome očito da morate ovaj članak 72.a popraviti ukoliko hoćete da on ima primjenu i da ne bude dvojbi kako i na koji način će se primjenjivati. E sad kad smo već kod ovih situacija zanimljivo je zašto se u takvim situacijama ne, i firma odnosno tvrtka koja obavlja ove poslove zašto se i njoj ne daje zabrana ili ove mjere koje su predviđene jer posao je dat tvrtci. Nije dat pirotehničaru. Prema tome nije dobro ići samo na pojedinca nego i tvrtka kao takva treba snositi odgovornost. To je posebno bitna situacija što ste trebali i dalje zakonom razraditi, a to je i pitanje naknade štete. Nažalost događale su se i ranije i može se nažalost dogoditi situacija da netko strada na onome području za koje je već izdat certifikat da je razminiranje provedeno. I u takvim situacijama tko god strada znači posljedice i naknada štete treba ići na teret one tvrtke koja je obavljala te ili slične poslove. I također kad smo kod ovoga djela nikako da reguliramo onu situaciju vezano za obilježavanje područja koje je pod minama. nažalost događaju se stradavanja da je područje minirano ali su te oznake kao takve skinute. Prema tome tu treba ići, isto ići s pravnim, s dvije pravne situacije. Prva pravna situacija rigorozne prekršajne za skidanje znači oznaka da je određeno područje minirano. I druga pravna situacija i nadzor i kontrola Hrvatskog centra za razminiranje koji ima, mora voditi obvezu oko toga da su oznake postavljene da ne bi se događale situacije koje se nažalost stalno događaju. Netko oznaku skine. Uđe čovjek … /Govornik se ne razumije./ … Evo to su te vidite situacije koje kao takve ukazuju da ovaj zakon još nije dorađen na način na koji je trebao biti dorađen tako da sve ono što smo imali, što nažalost imamo, što se događa da pravno reguliramo kako bi to uspjeli svesti na najmanju moguću mjeru. E sad mi opet nije jasno zašto ovdje uvodite znamo kakva je situacija. S ovim se dijelom slažemo da vojne osobe koje evo takve su podučene, obučene za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja mogu dobiti u odgovarajućem postupku u Ministarstvu obrane certifikat za obavljanje tih poslova. poslova. Zašto uvodite strance? Jer znamo i sami kakva je situacija na tržištu. Imali smo situaciju i vezano i za «Mungos» i za druge tvrtke koje se bave i pirotehničare s obzirom i na cijenu i na sve ostalo. Nije nam tu jasna situacija. Da li tu namjeravate sad stvarno dinamiku povećati? Recimo ukoliko bi se išlo na povećanje dinamike o kojoj govori predsjednik odnosno ravnatelj Hrvatskog centra za raminiranje. Pazite on da, neki dan je dao izjavu da će za 10 godina Hrvatska biti razminirana. Ne znam kako će biti razminirana kad imamo podatke koliko se prošle godine obavilo, koliko se pretprošle godine i koliko nam je ostalo pod minama. A situacija s novcima nije bolja nego uvijek je tu negdje iznos od 300 milijuna kuna godišnje. Prema tome vidite koliko tu ima tih pravnih situacija koje nisu do kraja pravno definirane. Koje će stvarati probleme u primjeni i provedbi i zbog toga mi u Klubu Hrvatske stranke prava predlažemo da se ovaj zakon uputi u drugo čitanje, a i kažem i osobno ćemo vam pomoći u smislu da ove odredbe budu precizne, provedive a ne da stvaraju dodatnu dvojbu. Evo toliko za sada. Malo ću šire … /Govornik se ne razumije./

Poštovani gospodine predsjedniče, gospodo iz Ministarstva, kolegice i kolege. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju s Konačnim prijedlogom zakona, mislim da je njegova intencija i više-manje išlo se k tome da se olakša rad na terenu i da se u tome uveliko i uspjelo. Međutim, nije mi jasno u prošlom izlaganju. Ja sam predložio dva amandmana zbog poboljšanja ovog zakona. Neke izmjene su tu i napravljene u smislu lakšeg rada i da ne bi dolazilo na terenu do opstrukcije i zaustavljanja radova bezrazložnih.

u prilog sigurnosti rada ljudi koji rade na razminiranju i onih ljudi koji trebaju živjeti poslije na tom terenu koji se razminira. Mislim da opetovanje grešaka, ostavljanja mina na terenu koji je pod minama da bi ti ljudi koji su više puta napravili pogrešku trebali ići ponovo na obuku. Ja ne znam zašto se išlo samo s tim da se kazni novčano te ljude, a ne i da im se da nalog da moraju proći ponovno školovanje i obuku, jer znamo da to nije neka velika nauka, da tu treba najviše hrabrosti i da ljudi koji imaju novaca sigurno neće ići razminirati. Zato mislim da što se tiče ovog dijela ne vidim razlog osim ako nije to kod nas otežano. Nemamo institucije koje bi to odradile, a takve informacije imam. Razgovarao sam s ljudima koji na terenu rade s minama i njima bi to dodatno zakompliciralo život pa ste vjerojatno se rukovodili s tim da ne bi došlo do izbacivanja ljudi iz stroja bez neke veće potrebe. Ali mislim da bi na tom trebalo poraditi i da bi se trebalo omogućiti ljudima koji više puta griješe da ih se ne kazni samo novčano ili ne znam kako već godinu dana oduzima licence, nego da im se da obveza ponovnog polaganja ispita za minera. Što se tiče obrazloženja brisana je odredba kojom se propisuje da ovlaštena pravna osoba i obrtnik smiju izvoditi poslove pretraživanja i razminiranja samo s kapacitetima prijavljenima u ponuđenoj dokumentaciji, te onim metodama rada i opremom koja se utvrđena ovjerom SOPA. Mislim da je to dobro što ste to izbacili, da je to bila jedna glupa odredba koja nikome nikome nije u korist, a ako se firme koje razminiraju dodatno osposobe, prikupe ljudstvo, kupe strojeve da im treba omogućiti i veći rad i znamo da brzina kojom ide razminiranje Hrvatske nitko nije zadovoljan i da će vjerojatno ako ne ova Vlada bilo koja druga koja dođe morati malo više uložiti i novaca i sredstava i ljudskih resursa da se riješi što prije. Znamo da uz neke gradove i mjesta je opasno, ne samo rad u polju nego i oko oko samih škola imamo opasnost gdje djeca imaju opasnost ako pođu po loptu da stradaju. Što se tiče članak 3. propisuje se obveza Hrvatskom centru za razminiranje da osigura elaborat završne geodetske premjere ako se smatra racionalnim rješenjem bez utjecaja na produženje roka i izvođenje radova. Mislim da je i tu isto se išlo na efikasnost i brzinu i da to je isto za pohvaliti i mislim da inače ova intencija ovog zakona je da se poboljša, ubrza rad na terenu i u tom pogledu u svakom slučaju ja ispred kluba Hrvatske narodne stranke podržavam te promjene. Jedino političkim rječnikom rečeno brzina razminiranja, način kako to sad funkcionira nismo zadovoljni ali eto. Ovo nije predmet rasprave pa o tom neću ni govoriti. U svakom slučaju Hrvatska narodna stranka ove promjene će podržati i mislim da su one i pisane s razlogom da se olakša na terenu rad, ubrza rad samog razminirana i u tom pogledu ćemo mi i gledati i u tom smislu ih i podržati. Hvala lijepo.

upućivanja na ponovnu izobrazbu i osiguravanje za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja. Naime, u članku 72a. u zadnjem pasosu jasno piše uz odredbe oduzimanja ovlasti na vrijeme od 30 dana do 6 mjeseci obavezno se upućuje na ponovnu izobrazbu i osiguravanje za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajnici, kolegice i kolege. Evo dozvolite u ime Kluba zastupnika HSS-a nekoliko riječi o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju sa konačnim prijedlogom zakona. Klub HSS-a će prije svega podržati prijedlog ovih izmjena i smatramo da će one pripomoći u što bržem i kvalitetnijem radu na razminiranju, a kada govorimo o razminiranju onda treba reći da smo nezadovoljni sa tempom sa kojim se to razminiranje vrši. Kako je već rečeno u raspravi od nekih kolega vidljivo je ako ovim tempom nastavimo da će nam trebati godina da razminiramo sve površine. Mene to posebno zabrinjava kao čovjeka koji radi cijeli život u šumarstvu, jer sada po listi prioriteta dolaze šume i poljoprivredne površine dok smo kuće, stanove, prometnice razminirali prije. A vidljivo je da svake godine Hrvatske šume sve veći dio sredstava izdvajaju iz svog posla za razminiranje. Ove godine je to već blizu tridesetak milijuna, a iduće godine će se vjerojatno tražiti još više. To su značajna sredstva, a mislim da je cilj države bi trebao i svih nas biti da svi ravnomjerno ulažemo, a ne samo neka poduzeća. Ja znam da i druga poduzeća i HEP, i INA i ostali izdvajaju, ali me smeta što sve više moraju šume kao državno poduzeće izdvajati, pogotovo što znam da su nekoliko mojih kolega već i nastradalo u minskim poljima, a jedan dobar dio njih je srećom prošao bez ozljeda kada su naišli na minska eksplozivna sredstva. I sa takvim načinom i sporošću mi ćemo trebati puno vremena da razminirano svaki kutak naše domovine. Evo tu je i državni tajnik iz zaštite okoliša, a ta tema je iduća pa onda bih povezao sa ovom. Vidite, sada je negdje blizu 8% površina koje možemo reći da su isto zaštićene jer se do njih ne može doći, jer su minirane. A čujte, na jedan način su zaštićene. Samo je pitanje kakva je ta zaštita, jel. Jer očito nama nije u interesu da takva zaštita tih površina stoji. ne vidim brzoga napretka te količine koje se sada razminiraju zadnjih nekoliko godina su jako male. Očito da nedostaje dobar dio sredstava koji bi trebao doći iz nekakvih vanjskih sredstava kojih je prije bilo više, a sada sve dalje bit će izgleda sve manje. I osuđeni smo na ona proračunska sredstva koja mi donosimo ovdje. Zato je moj apel ako ćemo imati prilike još, vjerojatno ćemo imati onaj prvi kvartalni dio proračuna ovdje donositi u ovom mandatu da pokušamo što više tih sredstava i našim kolegama koji će sutra doći, apeliram i na njih, da što je moguće više sredstava proračunskih se ostavi za razminiranje, jer je to jedini način da dođemo do određenog brzog poboljšanja te situacije. Kada pogledate koliko je ljudi direktno nastradalo u razminiranju koji se tim opasnim poslom bave sada u mirnodopsko vrijeme to je jako puno, to je negdje jedna bojna za ovo vrijeme. Kada smo nedavno govorili o posljedicama rata vidjeli smo da imamo otprilike oko stotinjak ljudi godišnje počine suicid, to je jedna satnija otprilike, da kažemo. Prema tome to su tako velike štete koje nastaju ako ih možemo tako reći, štete, to je svaki ljudski život je neizmjerno vrijedan. I zato je potrebno izdvojiti što više sredstava da se i poboljšati jasno zakonske procese, da se omogući što jednostavnije i brže razminiranje. Kada ovim ovdje izmjenama koje predlažete bilo bi dobro da se te izmjene onda u nekakvoj široj raspravi a da moramo svake godine dopunjavati, mijenjati. Ja mislim da ljudi koji se bave razminiranjem znaju što treba napraviti. Mislim da ni mi zastupnici ovdje nismo nikada priječili da se poboljšaju određene stvari. Ali onda mi je čudno da moramo svake godine, evo prošle godine smo, odnosno 2006., ovaj zakon sada opet i stalno dopunjavamo. Pa ne mogu vjerovati da ljudi koji se tim poslom bave ne znaju što i na koji način im se treba omogućiti da jednostavnije rade. A onda još kad vidite da ima i nekih nedorečenosti o kojima je već bilo riječi, to me pomalo smeta i zbog toga mislim da je dobro ako ima određenih još nesuglasica između centra i poduzeća koji rade te poslove neka ministarstvo ih uskladi onda i neka nekakvim izmjenama dođe do kvalitetnijeg prijedloga. Kažem, klub HSS-a će podržati svaki prijedlog koji će omogućiti što brže, kvalitetnije razminiranje svih površina koje su još ostale. Kažem, trebat će nam još puno godina i zato još jednom apeliram da pokušamo što više sredstava iznaći sa svim mogućim pozicijama. Jer ovih 280, 300 milijuna nije dovoljno i nije dobar tempo sa kojim se treba vršiti razminiranje u Hrvatskoj. Toliko, hvala. Hvala. Pojedinačna rasprava. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Naravno neću odustati. Pa svako poboljšanje postojećih zakonskih rješenja je dobrodošlo pa tako i ovo. No kao što su rekli i predstavnici klubova i ja sam mišljenja da ovo poboljšanje zakona neće riješiti u konačnosti onaj problem sa kojima smo svi suočeni. To je još uvijek veliki broj površina koje su u minsko sumnjivim područjima, dakle veliki područja koje su pod minama. Pa slobodno mogu reći da ovaj zakon samo djelomično rješava problem. Poboljšava ljudske resurse, poboljšava mogućnosti da kvalitetnije se obave ovi vrlo zahtjevni radovi na deminiranju. Ali ono što je Vlada postavila u, kao cilj, očito da ovaj zakon ne rješava u cijelosti. Naime, u obrazloženju za donošenje zakona po hitnom postupku Vlada kaže citiram da: "Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, kao nužnu pretpostavku za obnovu i izgradnju Hrvatske, te sigurnost svih svojih građana u prvi je plan postavila zadaću potpunog i sustavnog razminiranja cjelokupnog ratom zahvaćenog područja. Na taj način stvaraju se pretpostavke za gospodarski razvoj pojedinih područja koja su stagnirala iz razloga što su uvedena kao minski sumnjiva sumnjiva područja.", dakle utvrđena kao minski sumnjiva područja. Ovdje je izostao onaj gorući problem na koji svo vrijeme upozoravamo, a to je potreba da i ova Vlada i svaka buduća Vlada osigura znatno veća financijska sredstva kako bi uz postojeće ljudske resurse, uz poboljšanja koja ovaj zakon dobro nudi omogućimo da ono to je doista komparativna prednost Hrvatske, a to su oranične površine, dakle zemlja, šume i vode, što prije dođu u funkciju. 40-ak i više godina koliko je po ovoj dinamici potrebno za očišćenje ili čišćenje cjelokupnog hrvatskog prostora je nedopustivo dug vremenski period. I bez obzira koliko uvodili novih ljudi, koliko omogućavali kao što je i ovim zakonom se predlaže, a ja sam siguran da će ga, da ćemo ga i usvojiti, jer osobno ga podupirem, dakle da se omogućava djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova da nakon obavljena ili završetka svog profesionalnog dijela, naročito iz Ministarstva obrane da mogu profesionalno nastaviti raditi i ovaj dio posla, da je to dobro. Ali ukoliko ne riješimo kažem gorući problem, ne osiguramo dostatno financijskih sredstava i dalje ćemo imati situaciju da pred školama, naročito na područjima od posebne državne skrbi, ja ću reći samo jedan, a mogao bih navesti niz primjera. U općini Dragalić ili u Staroj Gradišci maltene iz školskog dvorišta izlazite u površine koje su označene kao minski sumnjive. Ja i kroz ovu svoju raspravu naprosto želim još jednom apelirati da učinimo sve da omogućimo kvalitetniji život i na tim područjima, prije svega sigurniji život svih onih koji tamo žive jer je nedopustivo da imamo doista dvije Hrvatske. Pored one jedne bogate i siromašne ovdje imamo onu još uvijek velikim brojem mina zagađenu i onu drugu Hrvatsku koja na sreću nije takova. Pitanje solidarnosti i pitanje odgovornosti i pitanje naprosto potrebe da zajednički iznalazimo mogućnosti kako što prije riješiti ovu drugu Hrvatsku da stvorimo Hrvatsku bez mina kako bi zadovoljstvo svih, a naročito onih koji žive na tom području bilo veće. I bez obzira što je zadovoljstvo relativna stvar, slušali smo kolegu Ledinskog koji govori o šumama, šume i sve ostalo naravno treba doći u poziciju i šumari, da mogu sigurno eksploatirati rudna bogatstva, odnosno bogatstva šuma, ali i sve one koji će uživati u krajobrazima u bogatstvu svih naših prostora. Pa podržavajući ovaj zakon ja još jednom apeliram da svi skupa učinimo maksimum kako bismo prije svega osiguranjem financijskih sredstava omogućili da kvalitetnije i bolje živimo bez minski sumnjivih površina. Hvala. Hvala. Poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Znači govorimo o dosta bitnome zakonu i dobro je kada govorimo o tome zakonu to nema nikakvih političkih razlika jer svi smo mi ipak za to da Hrvatska bude što prije zemlja bez mina, ali na žalost dinamika razminiranja dosadašnja u Hrvatskoj nije dobra, loša je i trebamo progovoriti o tome da se ovaj proces ubrza. Znači još je tisuću 147 kilometara četvornih u Hrvatskoj pod minama. Dinamika razminiranja nije dobra jer se godišnje razminira od 25, odnosno 26 nepunih kilometara kvadratnih do 30 u najboljim godinama i prema toj dinamici znači Hrvatska će bez mina biti ili 2045. ako se bude razminiralo po sadašnjoj planiranoj dinamici 30 kilometara kvadratnih ili 2053. ako se bude provodila dinamika razminiranja 25 kilometara kvadratnih. Prema tome prvo trebamo govoriti o tome što smo mi napravili u biti kad smo obnovili porušene kuće u ratu posebno na područjima posebne državne skrbi, ljude pozvali, ljudi se vratili natrag, on dan danas ne može ući u svoje polje, on dan danas ima u svome dvorištu maltene nalazi se koje je minski sumnjivo jer je područje minirano. Uzmite područje Banovine, uzmite područje Slavonije, uzmite područje Dalmacije, turističko vidjeli smo stradavanje bilo je prije mjesec dana na području oko Vodica. I sada zbog toga i predlažemo da se ovaj zakon uputi u drugo čitanje tako da zakonom uspijemo pravno regulirati sva ona pitanja koja se kao takva trebaju regulirati, regulirati, a prvo je ovo bitno pitanje označavanje miniranog područja, odnosno područja koje je sumnjivo ili od … ubojnih sredstava ili minsko eksplozivnih sredstava. Vidjeli smo da nam tu Hrvatski centar za razminiranje on kaže eto ljudi skidaju te oznake, ovo-ono, ali zadaća toga Hrvatskog centra za razminiranje da osigura te oznake, a zadaća je i da se spriječi preventivno i to dosta rigoroznim prekršajnim kaznama, skidanje takvih oznaka. Znači ajmo sa te dvije mjere napraviti taj dio, jer poglavito nemojmo da nam turistički konkurenti tu situaciju da je Hrvatska da je pod minama i na području hrvatskoga Jadrana, da nam to koriste protiv hrvatskog turizma za svoje potrebe. Zbog toga znači ajmo regulirati te dvije najbitnije situacije da bar taj dio preventivno osiguramo, a svakako da svakako pojačavamo dinamiku razminiranja. I sad kad smo već kod one odredbe članka 72a. koja je stvarno dosta neprecizno napravljena, pravno je teško provediva, ajmo i nju popraviti jer imamo, mogu postojati dvije pravne situacije kada će se pronaći neeksplodirana ubojna sredstva ili minsko eksplozivna sredstva. Prva je situacija znači prije izdavanja certifikata da je određeno područje razminirano i to je i pravno i svakako lakša situacija jer možemo napraviti da neće nitko stradati, da će se ta neeksplodirana minska sredstva ili ubojna sredstva znači na vrijeme će se pronaći i treba normalno kazniti i tvrtku i pojedinca koji eto da nije bilo nadzornika, odnosno da nije bilo ove stručne osobe koja je ipak utvrdila nije posao obavljen kako treba, pronašli smo neeksplodirana ubojna sredstva ili minsko eksplozivna sredstva. I tu je sada i pravna situacija u smislu kažnjavanja i tvrtke i pojedinca kao pirotehničara ili odgovorne osobe jednostavnije može biti raspon oduzimanja mu ovlasti znači za obavljanje tih poslova recimo od jedan do tri mjeseca. Ali je druga pravna situacija kada i nadzornik, odnosno stručna osoba predvidi i nakon izdavanja certifikata da je područje razminirano, onda dolazi teža pravna situacija i svakako, jer čovjek, kako ćemo to otkriti, na žalost u većini slučajeva da će netko stradati. Netko će onda stradati i to je teža pravna situacija i zbog toga u takvoj pravnoj situaciji treba se ići sa rigoroznijim mjerama i ovo oduzimanje ovlasti i tvrtci licence i pojedincu do godinu dana, možemo čak ići i na razdoblje dulje. Ali opet se upada u ovu pravnu zamku, kaže ministarstvo će rješenjem oduzeti ovlasti. Ako inspektor utvrdi, znači tu se miješa pojam upravnoga i inspekcijskog nadzora. Ali na kraju toga nije ni rečeno prema Ustavu mora se osigurati načelo dvostupnosti. Ako hoćete da je ovdje rješenje ministarstva konačno, znači tu trebate staviti. Znači rješenje ministarstva iz stavka 1. je konačno i protiv njega se jedino može pokrenuti upravni spor. Ali se svakako u takvim situacijama pokreće i podnosi se i prekršajna prijava. to su te situacije gdje stvarno trebamo dodatno sve razraditi kako se ne bi događale situacije da će. Pazite ovakva dikcija ako vam ostane recimo stavak 1., govori se, veli ako se nakon obavljenih poslova pirotehničara pronađu minsko-eksplozivna sredstva, neeksplodirana …/Govornik sredstva i njihovi dijelovi ministarstvo će mu rješenjem oduzeti ovlasti na vrijeme od 30 dana do jedne godine, znači fali i subjekt, fali i predikat i fali ove dvije situacije koje jesu u praksi, znači situacija prije izdavanja certifikata i poslije izdavanja certifikata, jer ovako se može odnositi na ona područja kako je napisana i gdje nije razminiranje ni provedeno niti se još planira provoditi. I što je na kraju još značajno kazati, znači treba riješiti i pitanje u poglavito ovima slučajevima stradavanja odgovornosti države, a i same tvrtke ako čovjek strada na području za koje je izdat certifikat da je obavljeno razminiranje i ne možemo dopuštati te pravne situacije da te obitelji nemaju nikakva prava, da moraju voditi dugotrajne sporove i što se dogodilo? Država je tu kriva, odnosno Hrvatski centar za razminiranje te ona tvrtka koja je te poslove obavljala, pa napravimo da država kao takva taj dio plaća, ali se refundira regresno od onoga, od one tvrtke koja je te poslove obavljala. Znači podržavam ovo rješenje vezano za pripadnike oružanih snaga Republike Hrvatske koje su kao takvi osposobljeni i obučeni u okviru oružanih snaga da se mogu baviti ovima poslovima razminiranja. Ali nam nije jasno zašto se uvode stranci kad i sami znamo kakav je problem vezano na tržištu, da ima pirotehničara nezaposlenih, da ima problema sa njihovim plaćama, sa svim onim što im pripada i kakva je situacija bila dok nismo uspjeli zajedno svi napraviti da se ovaj sada važeći zakon znači donese, bilo je, sjećate se da je tu bilo i prosvjeda i svega ostaloga, ali smo ga ipak i zahvaljujući predsjedniku Šeksu donijeli u prosincu 2005. 2005. godine. Prema tome, dajmo riješimo i ove druge situacije koje trebamo riješiti tako da ćemo imati zakon koji će biti primjenjiv, koji će preventivno štititi u smislu mogućnosti stradavanja civila, turista i to tamo gdje je područje na žalost pod minama, pod …/Govornik se ne razumije./… sredstvima, ali netko skinuo te oznake. I druga situacija da se uvede puni red. I na kraju nam nije jasno zašto se kažem ti stranci uvode. Da li to znači, evo državni tajniče da ćete vi dinamiku pojačati? Da li to znači recimo, što bih mogao prihvatiti da sad mi krećemo s današnjeg dana, da ćemo recimo godišnje ići na 100 za razminiranje pa nedostaje pirotehničara da bi se to obavilo, ali na žalost znamo da je zbilja sasvim drukčija, da je tu svake godine neki iznos od nekih nešto manje od 300 milijona kuna, a treba nam nešto manje od 11 milijardi kuna novca da bi se znači imali novca za razminiranje svega ovoga, a to znači tisuću 147 kilometara kvadratnih i da li ćemo opet gledati u tome da je recimo, do sad nam je od '98. do 2006. 173 osobe su poginule, 272 su stradale, ako se uzme i razdoblje od '93. to vam je preko 50, 550 osoba je stradalo, a jedan broj je stradao u područjima gdje je izdan certifikat da je razminiranje obavljeno, na žalost nitko u Hrvatskoj nije odgovarao, nego mnogi od tih su dan danas na visokim mjestima. Hvala lijepa. Hvala. Replika, poštovani zastupnik Miljenko Dorić. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine predsjedniče. Naime, ja se kolega Kovačeviću slažem s vama u većini onog što ste rekli. Međutim, ja se nadam da se i vi slažete samnom da ćemo kroz izmjene i dopune zakona samo regulirati pravni aspekt problema u razminiranju. Problem razminiranja je primarno financijski problem, prema tome moja je zamolba prema svima vama kolege svatko od nas može unutar raznih nevladinih organizacija, međunarodnih institucija, moramo angažirati naša diplomatska tijela itd., zašto ne pokušati se izboriti recimo da na razini Vijeća Europe proglasimo sljedeću godinu međunarodnom godinom zaštite od mina iskoristiti recimo tu godinu da upravo pokušamo animirati međunarodnu zajednicu da Hrvatska još uvijek ima tisuću i 100 i više kilometara nerazminiranog područja, pokušati jasno kroz aktivnosti tih organizacija, pa i humanitarnih organizacija, Vladinih organizacija pokušati jasno skupiti što više novaca da se taj posao što brže obavi. Pričom i zakonskom regulativom se može obaviti vrlo malo toga, primarno …/Govornik se ne razumije./… da je to financijski problem i angažirajmo se da to učinimo svi zajedno. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Pero Kovačević. se ne razumije./… I govorio sam i ovome dijelu u smislu i financijskome koliko novca treba, negdje nešto manje od 11 milijardi kuna i znači trebamo se izboriti da se osiguravaju daleko veća sredstva, ne taj iznos od 300 milijona, jer taj iznos od 300 milijona, odnosno manje od 300 milijona znači da će Hrvatska bez mina biti tek za 46, odnosno za 38 za 38 godina. Dajmo osigurajmo na ovaj način …/Govornik se ne razumije./… godišnje milijardu, pa onda možemo govoriti da će biti za 10 godina razminirana, ali na žalost mi to govorimo vi, ja i mnogi ovdje godinama, ali je dinamika je sve lošija. Umjesto da bude bolja, bila je 30 kilometara kvadratnih razminirano je 2005., prošle godine palo na ispod 26, a recimo ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje i dalje priča svoje priče. A gdje on živi? Druga replika, poštovani zastupnik Vladimir Štengl. Izvolite. na žalost tisuće tih ploča su nestale. Situacija može biti da je noćas netko skinuo ploču, o tima koji skidaju ploče bolje ne razgovarati, odnosno nema riječi za te postupke i u to si je netko krenuo kupiti puževe i na žalost otišao Bogu na račun. To je, kažem problem je u svijesti onih koji te ploče skidaju. Te su ploče postavljene i treba ih uvažavati. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Da svijesti, to su lopovi. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Pero Kovačević. pravu je predsjednik Šeks. Ja sam govorio sa dva stajališta. Govorio sam sa stajališta da pojačamo prekršajne i rigorozne kazne za skidanje tih oznaka. I druga situacija, Hrvatski centar za razminiranje je taj koji postupa po ovlasti države i da osigurava postavljanje tih oznaka da ljudi ne bi nastradali, a prema tome ne može on bježati od odgovornosti, svaki put kažu eto mi smo postavili, ali netko skinuo. Pa jeste li provjeravali? Jeste li šta poduzimali? Znači imamo dvije, ići prekršajnim sankcijama, rigoroznim za skidanje takvih oznaka kao preventivnu mjeru i obvezati Hrvatski centar za razminiranje, jer država je ta koja odgovara ukoliko čovjek uđe na područje koje je minsko sumnjivo. Nemojmo se igrati države kad nam paše, a kad nam ne paše onda se, čujte, nije to moguće. Moguće je ali trebamo napraviti sustav koji će funkcionirati. Evo, ja sam se javio da bi također simbolički podržao ideju o kojoj je tu govorio kolega Dorić. Ideju da razminiranje Hrvatske nije normativni problem, nego je masovno psihološki, financijski i međunarodno diplomatski problem. Mislim da bi Hrvatska trebala od ovih folklornih, lako glazbenih, lako notnih pristupa problemu miniranosti Hrvatske kad se organiziraju različite godišnje akcije u kojima sudjeluje Severina i predsjednik Sabora, neke godine i ja i različiti športaši, što ostavlja krivi dojam u javnosti da je to neki gotovo zabavan posao, tome pristupiti na način kako je pristupila izgradnji auto-puteva. Znači, da se od ovih dosta apokaliptičkih projekcija o kojima je govorio i kolega Pero Kovačević, o tome da će Hrvatska biti razminirana ne znam u 20, 30, ne daj Bože 50 godina, da se odluči da je dan ulaska Hrvatske u Europsku uniju dan kada će Hrvatska biti bez mina. Naime, nemamo na tom području ozbiljnijih cost benefit analiza uopće koliko je isplativo čak čisto ekonomistički promatrano razminiranje. Ja osobno mislim da je ono isplativo i dobro je da se ova tema miniranosti Hrvatske raspravlja u ovom Visokom domu uoči velike rasprave o možda najboljim dosada pripremljenim materijalima koje su došle nama u ruke, to su materijali o stanju prirodne sredine i okoliša u Hrvatskoj. Taj element miniranosti je bitni element. Čak i element o kojima se tu kritički govorilo i sa stajališta nekakve nadzorničke uloge skidanja ploča, iza toga često stoje vrlo opipljivi, racionalni razlozi. Ne radi se tu o nikakvim kleptomanima ili lopovima kako pretpostavlja naš uvaženi predsjednik i vođa Vladimir Šeks, nego se radi o tome da čovjek iznajmljuje apartman a iza kuće mu pišu mine. I tamo dođe debeli Nijemac i kaže, šta je ovo? Mine, razumiju čak i Nijemci. I zbog toga noću taj čovjek to skine. Prema tome, mislim da bi trebalo da ovlasti nadzora pa i postavljanja oznaka se izuzme iz Centra za razminiranje i da to postane obveza resornog ministarstva kojeg vodi jedna ozbiljna ministrica. Ja sam naime, analizirajući fiziološki razvoj naših ministara primijetio da one koje nisu dobile kilažu su one koji rade 16 sati. Znači, ministrica Matulović-Dropulić, Ana Lovrin i druge. A ovi koji malo više papaju, oni su dobili po deset, petnaest kilograma. Prema tome, mislim da u tom smislu treba naravno ne debljaju i ovi iz Ministarstva znanosti i obrazovanja i još neki ministri. Prema tome, slažem se sa kolegom Dorićem preuzimam obvezu u ime hrvatskog izaslanstva u Vijeću Europe da sa kolegom Dorićem poduzmemo neke konkretne akcije da senzibiliziramo europsku javnost kako je Hrvatska zemlja u kojoj rat nije prestao. Okolnost da je poginulo 170.-tak ljudi, da je ranjeno 270 ljudi, da sam ja jutros dobio poziv od jednog pirotehničara koji radi na nekom minskom polju, a razmišlja da li bi njegova žena mogla dobiti u jednoj od banaka na području Varaždinske županije posao jer on danima ne može sanjati i spavati, znači mi moramo tome pristupiti znatno ozbiljnije. I konačno nešto o strancima. Ja bi bio najsretniji da Hrvatsku razminiraju Srbi i Crnogorci. Znači, da oni to postave tu. Pogotovo ovih dana kad su praktički ljudi koji su branili i oslobodili Hrvatsku tretirani kao ratni zločinci od strane Haškoga tužiteljstva, Haškoga tribunala. I naš uzoriti premijer se prema tome odnosi dosta lagodno. On kaže to je samo mišljenje tužiteljstva, ali okolnost je i činjenica je da su ljudi koji su personificirali hrvatsku državu danas potencijalni i vjerojatno osuđeni ratni zločinci, a ljudi koji su posijali po Hrvatskoj mine, danas su naši strateški partneri s kojima i hvala Bogu, normalno poslujemo, ali ja mislim da u tom području treba nešto napraviti. I konačno što se nas tiče, ja ću predložiti i bit će mi drago da prođem kroz jedan tečaj razminiranja i rado bi se uključio u akciju da se stvori jedna simbolična ekipa ljudi u ovome hrvatskome Domu koja bi simbolički uz vlastiti rizik, uz prethodno obrazovanje barem simbolički razminirala ajde da kažemo jedan kvadratni metar, umjesto da se javljamo na one telefone i da ispada da je to zabavan posao. Hvala vam

donosi nova poboljšanja i usklađenja kako bi sigurnost građana a i odgovornost pirotehničara, pirotehničkih nadzornika i svih onih koji učestvuju u nadzoru, evidentiranju, omeđivanju minsko onečišćenog prostora zasigurno bila veća i kako bi kvalitetnije se odradio taj posao humanitarnog razminiranja koje je još pred nama u narednim godinama. Zasigurno je da ovim zakonom i njegovim izmjenama i dopunama te člancima koji govore o tome što je potrebno učiniti da se olakšaju i ubrzaju postupci humanitarnog razminiranja, pa tako i stoji, da geodetska izmjera sada pada na teret Hrvatskog centra za razminiranje, da to više nije obaveza pravnih osoba ili obrtnika koji su dobili posao razminiranja. Isto tako želim u ovoj svojoj raspravi naglasiti da je definirano i to da se u tim poslovima razminiranja i u slučajevima inspekcijskog nadzora utvrdi da pirotehnički nadzornik, pirotehnički nadglednik, voditelj radilišta, pirotehničar i pomoćni djelatnik obavljaju poslove protivno ovom zakonu, da će da će im biti po Ministarstvu unutrašnjih poslova rješenjem oduzete ovlasti na određeno vrijeme bez obzira na provođenje prekršajnog postupka o čemu je kolega Kovačević nešto govorio. bez obzira na daljnje provođenje postupka ova sankcija koja je propisana člankom 72.a sigurno će ih uputiti na to da moraju trideset dana tj. od mjesec dana do šest mjeseci biti bez mogućnosti obavljanja poslova i ići a edukaciju kako bi stekli dodatna znanja koja nisu upotrijebili ili nemarnost koju su učinili prilikom svog obavljanja svojih poslova. Naime, ovim zakonskim promjenama sigurno ćemo doprinijeti i tome da neće biti po pet puta razminirano isto područje ili nadgledano isto područje što je bio sigurno u prijašnjim godinama postupak i mislim da pravo kažem da je bjelovarska barutana pet puta razminirana i ponovo se nalaze minsko-eksplozivna sredstva i neeksplodirana eksplozivna sredstva. I mislim da odgovornost stvarno mora biti maksimalna od svih učesnika. Isto tako, u svojoj raspravi želim naglasiti ono što nije rečeno a kolega Letica je počeo spominjati da bi najbolje bilo da Crnogorci i Srbi razminiraju. Ja sam u prijašnjim raspravama govorio nešto o tome, no međutim ovim zakonskim člankom 72. propisane su novčane kazne i za one osobe koje posjeduju i raspolažu podacima o onečišćenosti nekog područja se ne razumije./… a odbiju ih dati tijelu iz članka 6. ovog zakona, bit će sankcionirane i prekršajno kažnjene novčanim kaznama od 2 do 10 tisuća za taj isti prekršaj. Stoga mislim da je regulirano zakonski i ovo područje koje govori. A isto tako kad se govori o oznakama koje omeđuju prostor koji je identificiran kao zagađen minama govori se da i te osobe će biti koje skidaju ili uništavaju oznake miniranosti područja ili građevine ili neovlaštenog ulaza na označeno minsko polje ili minski sumnjiva područja isto će biti sankcionirane ovakvim prekršajima i prekršajnim kaznama koje su definirane u ovom zakonu. Mislim da i sama edukacija koja je propisana kroz ovaj zakon jasno govori o tome da Ministarstvo unutrašnjih poslova kao i Ministarstvo obrane u zajedništvu na Policijskoj akademiji će provoditi ispite za nadzornike, nadglednike, operativce djelatnike koji vrše razminiranje te na osnovu takvih provjera i testova davati im iskaznice koje će morati nositi na terenu prilikom razminiranja i tako se identificirati da ne bi bilo svakakve radne snage koja nije educirana i koja nije stručno osposobljena za ove poslove nego mora biti dokaz nošenje iskaznice o osposobljenosti za razminiranje. U ovom zakonu i izmjenama i dopunama briše se odrednica kojom su pravo na prioritetno upisivanje u ustanove imala i djeca smrtno stradalih pirotehničara što zapravo Ustavni sud donio takvu odredbu. No Ustavni sud, ja ću reći i ponoviti iako sam par puta rekao, nije brisao takvu odrednicu i za one koje propisuje Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata u kojem se dijelu najviše odnos na partizanske borce i borce drugog svjetskog rata. Tu odrednicu nije uzeo u obzir ali vjerojatno će netko podnijeti tužbu i protiv takve odrednice pa će i ta biti brisana iz zakona kao što su i za ovu populaciju. Vidimo da u ovim zakonskim odrednicama stvarno se želi poboljšati rad pirotehničara, firmi itd. i da je brisana ona odrednica koja je govorila, koja sada ostaje da samo za kaznena djela koja se gone po službenoj dužnosti mogu biti zapreka u daljnjem radu određenih tvrtki, pojedinaca i onih koji su stručno osposobljeni. Za ona djela koja su lakše prirode ne bi bila teškoća u daljnjem njihovom radu. Isto tako, zakon predviđa da ovlaštene pravne osobe i obrtnici koji ne usklade svoje poslovanje u roku iz stavka 1. ovog članka ministarstvo će ukinuti odobrenje za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja mislim da je to sasvim u redu, da zakonske odrednice moraju biti usklađene sa svime. Isto tako, brisana je odrednica kojim moraju biti točno navedena sredstva koja će biti upotrijebljena u razminiranju. I stoga u kompletu želim reći da sve ono što je donijeto ovim zakonskim odrednicama je samo pozitivna namjera kako bi što kvalitetnije, što bolje i što sigurnije se odrađivali ovi odgovorni poslovi za koje stvarno moraju biti odgovorni i stručno educirani i osposobljeni ljudi da taj posao koji je vrlo bitan za gospodarski oporavak Republike Hrvatske bude i što prije odrađen. Toliko. Hvala. Hvala. Replika poštovani zastupnik Pero Kovačević. barutane gdje je pet puta izdavan certifikat da je razminirano pa na kraju se utvrdilo da nije. Vjerojatno gospodin Đakić i ja ne znam ali pretpostavljam da možda državni tajnik zna. Koliko je osoba u Hrvatskoj za ovakve ili slične situacije kad je izdan certifikat a nakon toga osoba nastradala ili razminiranje nije provedeno kako je trebalo ili se moralo ponovo obavljati? Koliko je odgovaralo osoba u Hrvatskoj do sada, koliko je pokrenuto kaznenih postupaka, jer to bi isto bilo zanimljivo čuti. Jer svatko od nas zna nekakve slučajeve takve naravi. Od '95. bilo je takvih slučajeva da su ljudi čak bili i stradavali i dalje. I dan danas se nažalost to događa. Toliko. Hvala. 10,41 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Poštovani zastupnik Petar Mlinarić. Izvolite. (HDZ)** Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Zakon o humanitarnom razminiranju stupio je na snagu 5. siječnja 2006. godine. U njegovoj primjeni uočeni su određeni problemi praktične naravi koje je potrebno otkloniti. Brisana je odredba koja propisuje da ovlaštena pravna osoba i obrtnik smiju izvoditi poslove pretraživanja i razminiranja samo s kapacitetima prijavljenima u ponudbenoj dokumentaciji te onim metodama rada i opremom koja je utvrđena u ovjerenom SOP-u s obzirom da će se način uvođenja eventualnih dodatnih kapaciteta propisati za svaki projekt u dokumentaciji, za javno nadmetanje. Dodana je odredba kojom se propisuje da su djelatnici na poslovima humanitarnog razminiranja dužni kod sebe imati iskaznicu humanitarnog razminiranja. Da se propisuje kada će Ministarstvo unutarnjih poslova iskaznicu iskaznicu oduzeti. Nadalje ovim Prijedlogom zakona omogućava se pirotehničarima Ministarstva obrane da nakon prestanka djelatne vojne službe mogu obavljati poslove humanitarnog razminiranja u Republici Hrvatskoj. Također uređuje se problematika izobrazbe osoba koje su osposobljene za obavljanje poslova razminiranja prema stranim propisima. Nadalje predlaže se ublažiti uvjet za izdavanje ovlasti za voditelja radilišta, pirotehničara i pomoćnog djelatnika. Tako je i izmijenjen članak 34., stavak 2., podstavak 3. Zakona o humanitarnom razminiranju na način da su samo kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti zapreka za izdavanje ovlasti. Isto tako ovim zakonom predlaže se izmijeniti postojeća zakonska odredba koja propisuje da se zaštitna mjera zabrane obavlja na djelatnosti može izreći neovisno u kojem vremenskom razdoblju je prekršaj ponovljen. Na način da se isto ograniči na vremensko razdoblje od jedne godine a isto tako prepisuje se i novčana kazna. Članak 33. Izobrazbu i osposobljavanje osoba za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja provodi ministarstvo ili policijska akademija program izobrazbe i osposobljavanja mora … /Govornik se ne razumije./ … Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Nakon završene izobrazbe i osposobljavanja polaže se stručni ispit pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ministar unutarnjih poslova. Ispitno povjerenstvo za provedbu stručnog ispita osoba koje obavljaju razminiranje vojnih objekata imenuje zajednički ministar unutrašnjih poslova i ministar obrane. Nakon položenog stručnog ispita izdaje se uvjerenje o položenom stručnom ispitu. Dopust po izobrazbi i polaganju ispita dužni su pristupiti pirotehničari koji ne obavljaju poslove razminiranja u neprekidnom trajanju od dvije godine. Člankom 33. povećana je sigurnosna mjera dodatnim osposobljavanjem kadrova. Ovaj zakon donosi mjere kojima se sprečava da se na jednoj te istoj parceli od 3 do 5 puta vrši razminiranje, a takvih je primjera bilo kod nas u Vukovaru dosta. Da je ovaj zakon ranije izmijenjen za novac koji je utrošen za razminiranje ja mislim da bi mogli uskoro reći minama zbogom. Hvala lijepa.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 Svakako da ću kao zastupnik u Hrvatskom saboru podržati ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju i s obzirom da dolazim iz područja koje je još uvijek u velikoj mjeri prekriveno minama i različitim eksplozivnim sredstvima dužan sam i ovom prigodom iskazati poseban interes za brže razminiranje ne području kako moje općine tako i Vukovarsko-Srijemske županije. Kolege su govorile o jednom dijelu problema koji su vezani za humanitarno razminiranje. Prije svega za onaj dio koji se odnosi za čestice koje su po nekoliko puta pregledavane od minsko-eksplozivnih sredstava a da nisu iste evidentirane u Hrvatskom centru za razminiranje. Izmjenama zakona i taj problem se rješava i Hrvatski centar za razminiranje će biti dužan i obvezan ucrtati sve površine koje su razminirane po natječaju i nadam se da više takvih problema neće biti. Imamo također i jedan dio poljoprivrednih površina koje su razminirali sami poljoprivrednici. To je jedan poseban problem na koji ovom prilikom želim ukazati i zamoliti i Ministarstvo unutarnjih poslova a posebno Hrvatski centar za razminiranje da taj problem riješimo ponovnim tehničkim izvidom i konstatiranjem da na tim poljoprivrednim površinama uistinu više nema nema opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava. Ovo govorim iz razloga što dobar dio tih poljoprivrednih površina još uvijek je ucrtan kao minski sumnjiva površina a mahom se radi o zemljištu u državnom vlasništvu što jedinicama lokalne samouprave otežava program raspolaganja zemljištem u vlasništvu države u provedbi. Jednostavno te čestice se rade već 5, 6 ili 10 godina i ukoliko se već jedan duži vremenski period obrađuju logično je da bi jednim tehničkim izvidom bilo dobro te površine ucrtati i brisati iz minskih sumnjivih površina. U ovome dijelu apeliram na što je moguće kvalitetniju suradnju Hrvatskog centra za razminiranje sa jedinicama područne odnosno regionalne samouprave i sa jedinicama lokalne samouprave. Svaka županija koja je od ovih 12 ima u sklopu svoje infrastrukture i osobe koje su zadužene za praćenje i provedbu razminiranja područja zagađenog minsko-eksplozivnim sredstvima ali je isto tako i jako nužna dobra koordinacija i sa jedinicama lokalne samouprave, da gradovima i općinama na tim županijama da jednostavno izbjegnemo svaku, svaki mogući spor oko prostora o kojima su kolege prije govorili da je već razminiran pa se ponovo raspisuje natječaj za istu površinu i ponovo se razminira jedna te ista površina. To se ne bi smjelo u budućnosti ni u kom slučaju događati. A uz takvu jednu suradnju koja je, koju je moguće prakticirati riješit ćemo i problem cjelovitih površina. Ako na primjer imamo negdje površinu poljoprivrednu površinu od 15 tisuća hektara onda moramo riješiti svih tih 15 hektara a ne riješiti 13 i po hektara pa 1 i po hektar ostaje neriješenoga područja i nakon toga ne znamo šta ćemo i na koji način napraviti sa tom površinom. Znači predlažem da u svakom slučaju u budućem vremenu se gledaju kad su u pitanju poljoprivredne površine i određene cjeline. Problem šumskom područja je svakako poseban i svakako da će trebati dugi niz godina da se na području i Vukovarsko-Srijemske županije i općine Nijemci iz koje dolazim riješi svaki kvadratni metar minski sumnjivog prostora. Ovdje je dakako da podržavamo i uvođenje ove odredbe jer jednostavno svi moramo znati tko su te osobe koje dolaze razminirati na naš prostor. Često puta se događa da tvrtke koje su ili iz Dalmacije ili iz zapadnog dijela Hrvatske, sjevernog dijela Hrvatske dobiju posao razminiranja na području istočnog dijela Hrvatske. Jednostavno preko noći vidite da su došli nekakvi ljudi, šeću se po ataru, a ne znate jednostavno kome pripadaju ni što rade. I upravo zbog toga ukoliko budu imali kod sebe evidentiranu iskaznicu koja će ukazati da oni razminiraju određeni prostor svakako da će i građani, a pogotovo lokalna vlast biti daleko bolje upoznati sa prostorom prostorom na kojemu se radi razminiranje. Zalažem se također da pokušamo i u budućem vremenu maksimalno se založiti svi kao zastupnici u Hrvatskom saboru, ali i sve javne osobe koje mogu potaknuti širu javnost na osiguranje potrebitih sredstava da bi se proces razminiranja maksimalno ubrzao. O procesu razminiranja ovisi i oporavak gospodarstva pogotovo na području istočnog dijela Hrvatske. Ovisi daljnje ulaganje u kapitalnu infrastrukturu, ovisi dakako i zaštita okoliša koja nije zanemariva jer ukoliko imate na tisuće hektara prostora koje nije pregledano od minsko-eksplozivnih sredstava sigurno je da je zaštita okoliša ili da cijeli okoliš je na neki način nagrđen jer jednostavno se u taj prostor ne može ulaziti. Svakako da je potrebno senzibilizirati i hrvatsku, ali i međunarodnu javnost i svakako da je potrebno o problemu prostora koji je minski-eksplozivno sumnjiv govoriti u Hrvatskom saboru, ali i na svim drugim razinama. I na kraju podržavam ove izmjene i dopune Zakona o humanitarnom razminiranju i svakako apeliram na sve odgovorne da što je moguće više ubrzaju procese razminiranja jer će to sigurno značiti i brži oporavak gospodarstva u Hrvatskoj. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika. Poštovani zastupnik Mato Gavran. Izvolite. poštovana zastupnica Ljubica Lalić prva replika. **Lalić, Ljubica (HSS)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega ja uistinu vjerujem u vašu zainteresiranost za ovu tematiku jer dolazimo iz prostora koje je to uistinu veliki problem. Isto kao i vi i ja podržavam izmjene zakona uvijek kad je to potrebice, pa i ovaj puta. Međutim, razmišljam o tome, a vjerujem da i vi tako mislite da same izmjene zakona neće dovesti do razminiranja. Za razminiranje je potreban novac. ima, ali je to pitanje prioriteta. Dakle, ono što državna vlast ocijeni što je prioritet. Zagađenost minama s jedne strane i potreba upotrebe onoga što je pod minama dovodi do samo razminiravanja. Samo razminiravanje ima za posljedice kako smrtne tako i tjelesna oštećenja i to teška tjelesna oštećenja između ostalog i kod vas u vašoj županiji. A ako nastavimo ovom dinamikom onda nam je potrebno 46 godina za razminiranje. Kod mene u mojoj županiji danas je pod minama 18 kvadratnih kilometara, Prošle godine je razminirano pola kilometra i to je ono što me boli, jer na taj način tom dinamikom, znači narednih 36 godina plodnih poljoprivrednih površina i šumskih površina pogodnih za lovni turizam ostaje pod minama. To nas zaustavlja u gospodarskom razvoju i mi iz Slavonije možemo samo željeti brži gospodarski razvoj Slavonije koji je nužno potreban. Međutim, jedna od osnovnih prepreka tog razvoja je upravo ova neodgovarajuća, za nas neodgovarajuća dinamika čišćenja od mina i to je ono što mi želimo ukazati. Dajmo, stavimo prioritet za to. Ako želimo razvijati tu regiju stavimo prioritet na razminiranje. Naravno da mi je drago da podržavate i ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju i cijela moja rasprava je išla upravo u tom pravcu da trebamo senzibilizirati i hrvatsku javnost, ali poglavito sve nas ovdje u Hrvatskom saboru jer mi odlučujemo o proračunu i mi odlučujemo o tome koliko ćemo sredstava izdvojiti izdvojiti za humanitarno razminiranje u narednim godinama. Dvjesto metara od moje kuće, a imam dijete i ja i susjedi, Bogu hvala, je tabla “pazi mine“. Dvjesto metara od moje kuće i naravno da sam zainteresiran da se taj proces razminiranja ubrza što je moguće prije. Ali isto tako sam i svjestan da su ograničena i sredstva kojima može raspolagati Hrvatski centar za razminiranje što naravno nas ne obvezuje, što jasniji u slijedećim godinama kada budemo donosili odluku o sredstvima koje ćemo izdvojiti za razminiranje. Hvala. Slažem se sa vašim stavovima i načinom promišljanja. Ovaj zakon samo poboljšava postojeća zakonska rješenja. No, on u suštini kao što je i ovdje gotovo od svih prethodnika rečeno ne rješava suštinu stvari. Ne rješava problem kod minsko-eksplozivnim sredstvima bez znatno većih financijskih sredstava. Nije realno očekivati da će vaša djeca i mnoga druga djeca koja se nalaze u tom okruženju živjeti sretnije, kvalitetnije, a napose prosperitetnije. No, mi smo ovdje svo vrijeme samo apelirali, nastojali senzibilizirati i javnost, nastojali privoliti Vladu da znatno više sredstava izdvoji jer očito donacije kako domaće tako i ino sve više izostaju. Mi se moramo okrenuti sebi i vrlo jasno reći što mi ustvari želimo. Hoćemo li ono što nazivamo našim komparativnim prednostima što prije staviti u funkciju, pored ove psihološke dakle doze sigurnosti ili ćemo naprosto pustiti da djeca koja se sada rode otprilike kad budu imali godina koliko mi sada budu oslobođena tog velikog problema, problema mina. Dakle nije dovoljno samo apel. Ja se pridružujem i apelu, ali i očekujem kao i vi da hrvatska Vlada i svaka buduća Vlada znatno više sredstava izdvoji kako bismo riješili ovaj veliki problem. Ovdje ne donosimo danas državni proračun i ne osiguravamo sredstva. Jer bi sigurno u tom dijelu vodili raspravu malo drugačije naravi. Ovdje donosimo nekoliko izmjena i dopuna Zakona o humanitarnog razminiranju. isto tako upravo zbog te činjenice je jako važno izreći ono što je velika većina zastupnika ovdje danas izrekla da postoji opasnost od minsko eksplozivnih naprava naprava na području Republike Hrvatske, da postoji na određenim područjima, da je tu obuhvaćeno 12 županije koje još uvijek imaju taj problem. Iznimno je važno u Hrvatskom saboru govoriti o tom problemu i iznimno je važno senzibilizirati javnost i apelirati na odgovorne. To smatram kao obvezu nas zastupnika. I posebno mi je drago, i evo zahvaljujem vam na replici što ste i vi pobornici toga da ubrzamo postupak razminiranja i da što prije imamo Hrvatsku bez mina. Hvala lijepo.

sumnjivo područje radi obavljanja hitnih intervencija. I nadalje ovim prijedlogom zakona omogućava se pirotehničarima Ministarstva obrane da nakon prestanke djelatne vojne službe mogu obavljati poslove humanitarnog razminiravanja. svi se mi slažemo da to razminiravanja bi trebalo ići što je moguće brže da se što je moguće više treba ljudi na tom poslu angažirati. I zasigurno trebamo tim ljudima priznati da obavljaju ili rade jedan od najnezahvalnijih poslova koji je uopće moguće zamisliti. I zato državne tvrtke koje upošljavaju te ljude moraju ih držati kao malo vode na dlanu. Tu ne smije dolaziti u pitanje ni plaća ni benificirani staž ni invalidnine. Po nesreći tih ljudi neko mora preuzeti brigu o njihovim obiteljima. Tu ne smije biti upitna mirovina. Jer de facto kao što je netko rekao ti ljudi ostaju u ratu i nakon rata. Znači upravo tako, ti ljudi ratuju i danas. Da nije bilo rata razumljivo da ne bi bilo niti mina. Stoga današnje posljedice ranjavanje, stradavanja od mina treba tretirati na neki način kao posljedice rata i utoliko te ljude unesrećene treba izjednačiti sa stradalima u Domovinskom ratu. Zašto? da bi se ti ljudi kada odlaze na taj nezahvalniji posao mogli osjećati sigurno da iza sebe ako stradaju barem ostavljaju zbrinutu obitelj. U Hrvatskoj svi mi znamo još godinama će se ginuti od zaostalih mina. Ljudi koji žive uz ta minirana područja toga su svjesni, daleko svjesniji od nas u ovome Saboru. Hrvatska će se morati još desetljećima razminiravati. Pa bilo da je riječ o toj dinamici sadašnjoj 25 do 30 kilometara za što bi nam trebalo još 40 ili 50 godina. I, jer ako to se ne dogodi, ako se ne razminiraju ti prostori jednostavno tamo nema, I neka dođu i stranci. Neka i stranci u tome svemu sudjeluju. Jasno da pod istim uvjetima prednost moraju imati domaći domaći državljani ili domaće fizičke odnosno pravne osobe. Ne možemo mi ići kao što je ovdje netko ovdje predlagao tražiti od Vijeća Europe ili ne znam koje europske institucije, Amerike, itd. određena sredstva za razminiravanja i onda reći e stranci sada neće u tom poslu sudjelovati. E tako gospodo jednostavno ne ide. Pitanje kada ćemo smoći snage da možemo reći da su ova područja sigurna, za koliko će to godina biti. Slažemo se da ta razminiravanja idu presporo. Treba osigurati veća sredstva u proračunu, angažirati više ljudi. A da bi do toga moglo doći potrebni su nam i dobri zakoni. Gospodin Kovačević je rekao da ovom zakonu fale neki predikati, subjekti, dobro, ajde to ćemo lako ispraviti. Gospodin Dorić kaže da fali novac. Ali fali i volje, možda želje, možda više brige o stradalima. Svaki pa i najmanji napredak na tom području valja pozdraviti. A ove izmjene su na neki način mali korak u tom pravcu i zato je zakon prihvatljiv. Hrvatska, svi su to spominjali, još uvijek ima hiljadu 149 kvadratnih kilometara zagađenih minama. To je otprilike veličina 1/3 Istre i to govori o problemu. Do sada imamo 272 stradale osobe, 171 poginulog, a nažalost biti će još žrtvi i stoga to razminiravanje treba biti jedan od nacionalnih prioriteta. Ja sam se između ostalog javio da bi jednostavno uputio kritiku tom Hrvatskom centru za razminiravanje zbog nepotrebnih akcija koje ponekad provodi. Npr. kada su nam pred godinu ili dvije dana cijelu Istru izlijepili, "Pazi mine. mine. Uništimo mine.", ne znam, "Razminirajmo Hrvatsku. Protiv mina." ,kako su već ti plakati glasili. I to je jedna od antireklama ma ne samo hrvatskog turizma, to je najgore što se pojavljuje u 6., 7., 8. mjesecu. Nego to je jedna antireklama ja bih rekao i samome razumu. Umjesto da se na takve akcije troši novac koje su po meni apsolutno nepotrebne bilo bi daleko bolje da se ta sredstva izdvoje pa da se razminira u županiji gospođe Lalić ne samo pola hektara

Hvala lijepa. Ja prije svega zahvaljujem svima koji sudjeluju u raspravi zbog toga što je zaista vidljivo da ovo pitanje razminiranja minskih sumnjivih i zagađenih područja Republike Hrvatske zaista interes svih stranaka, svih zastupnika i cijele Hrvatske. Ono što je možda rekao gospodin Gavran možda je bit svega toga, ja bih samo rekao da je Hrvatska u Domovinskom ratu nastala na velikoj, ogromnoj solidarnosti gdje su dijelovi Hrvatske koji nisu trpili direktna ratna razaranja pokazali ogromnu solidarnost prema dijelovima Hrvatske koji su bili u ratu, koji su trpjeli velike štete, egzodus stanovništva i mislim da je sada isto vrlo bitno i ovdje pokazati takvu veliku solidarnost prema ovim područjima koja imaju problem sa minski zagađenim područjima zbog toga što ta miniranost koči mnoge segmente života počevši od sigurnosti ljudi, stanovnika, prije svega djece počevši od blokiranih kapaciteta u gospodarstvu od poljoprivrednog zemljišta, od pojedinih objekata, počevši od interesa za ulaganje u ta područja kojega sigurno neće biti dok ta područja ne budu do kraja razminirana i sigurna tako da kažem ja očekujem da će ponovo cijela Hrvatska pokazati onu veliku solidarnost bez koje se ovaj probleme neće riješiti u rokovima koji su razumni i u kojima mi svi skupa očekujemo, a naročito ljudi koji žive na tim područjima da će se ovaj problem riješiti. Ovaj zakon to je jasno i to ste svi vi skupa shvatili, je samo jedan mali korak dalje u povećanju efikasnosti obavljanja ovoga posla koji prije svega intervenira u one organizacijske poslove koji intervenira prema pirotehničarima i Hrvatskom centru za razminiranje da se u ovim postojećim uvjetima i okolnostima ipak taj posao razminiranja učini efikasnijim i da se malo ubrza, da se malo pojednostavi, ali ne na uštrb i ne na račun sigurnosti obavljanja poslova zbog toga što sigurno je bilo i propusta u obavljanju ovih poslova od strane onih koji su ga obavljali. Ja nemam sada kod sebe podatak ovo što je pitao gospodin Kovačević koliko je bilo sudionika u razminiranju sankcionirano zbog propusta u obavljanju toga posla, ali vam to mogu provjeriti i dostaviti taj podatak. se pojavljuju problemi u ovom izuzetno osjetljivom i delikatnom poslu razminiranja i kada su u pitanju najneposredniji sudionici, odnosno pirotehničari. je manji interes za obavljanje ovih poslova i premda je MUP donio pravilnik o njihovom osposobljavanju, ne postoji više interes za obavljanje ovoga posla zbog toga što svima nam je jer to je izuzetno opasan, odgovoran, zahtjevan posao i ljudi nakon par godina se jednostavno istroše i oni više ne mogu obavljati ni jedan drugi posao. Nama sada pokazuju to i rezultati da mi imamo veliki broj sada angažiranih pirotehničara na bolovanju i jednostavno će vrlo brzo ja se bojim, doći u pitanje da li Hrvatska sa ovim kapacitetima može nastaviti obavljati poslove razminiranja čak i u slučaju da se osiguraju i znatno veća sredstva. Zbog toga jesmo predvidjeli ovu mogućnost da te poslove razminiranja mogu obavljati i stranci naravno čije se znanje i čija se izobrazba bude potvrdila kroz provjere od strane MUP-a, odnosno drugih nadležnih tijela zbog toga što su i cijene tih usluga koje nude strane kompanije ili strani pirotehničari niže od naših i ja se isto slažem sa onim zastupnicima koji su rekli neka razminiraju stranci, neka po nižim cijenama naprave ovaj posao zbog toga što ne bi bilo dobro da hrvatski građani još dodatno stradavaju u obavljanju ovoga posla koji je izuzetno složen i koji je izuzetno odgovoran. Ja se nadam da će već ove godine i hrvatska Vlada osigurati, postoje naznake, dodatna sredstva za obavljanje ovoga posla razminiranja. Neću licitirati koji su iznosi u pitanju, ali kao član Vijeća Hrvatskog centra za razminiranje, Savjeta centra za razminiranje očekujem zaista da će biti osigurana dodatna sredstva sadašnji kapaciteti će moći potrošiti i ta sredstva ukoliko budu osigurana. Međutim, trebamo se pripremiti i za situaciju, ja se toplo nadam da ćemo ju dočekati, da budu osigurana veća sredstva i da imamo kapacitete koji će ta sredstva moći iskoristiti kako bi se Hrvatska razminirala u onim rokovima koji su zaista razumni i koje ti ljudi koji žive uz mine i zaslužuju. Hvala još jedanputa na razumijevanju za ovaj zakon zbog toga što je vidljivo da ste svi prepoznali da je namjera ovoga zakona napraviti jedan mali dodatni korak ka poboljšanju ovoga sustava, cijeli postupak razminiranja će se moći sigurno obavljati jedino i u slučaju kada se budu osigurala znatno veća financijska sredstva, a siguran sam da će i ova promjena zakona osigurati da se onda ta sredstva mogu koristiti na dobar efikasan način, da taj postupak razminiranja ide puno bržim tempom, da se odvija kvalitetno i da na kraju u jednom razumnom roku svi skupa dočekamo Hrvatsku razminiranu. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir